Hitni je postupak. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun i Odbor za europske integracije. Državni tajnik Ministarstva financija će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Unutarnja kontrola u javnom sektoru obuhvaća dio načela pravne stečevine koju je uspostavila Europska unija kao cjelovit sustav unutarnjih financijskih kontrola za dobro upravljanje javnim sredstvima. To je sustav kojeg moraju uspostaviti čelnici svih institucija, svih državnih tijela s ciljem uspješnog upravljanja i ostvarenja zadaća proračunskih korisnika. Stoga je prijedlog ovog zakona Vlada stavila u Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2006. godinu. I stoga je i donošenje ovog zakona vrlo važno u smislu primjene svih unutarnjih kontrola i važno je u sustavu pregovora koji se obavljaju u sklopu poglavlja 32 financijski nadzor. Sustav unutarnjih kontrola sastoji se od dva osnovna elementa koje je potrebno uspostaviti i to je financijsko upravljanje i kontrole i unutarnjih revizora. Ministarstvo financija nadlženo je za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnje financijske kontrole u jednom sektoru a za provedbu koordinacije zadužena je Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija. Ono što je važno napomenuti da razvoj ovog sustava traje već nekoliko godina. Da se on financira u sklopu predpristupnih fondova Europske unije CARDS 2002. i 2004. i da je to, možemo reći, jedan od najuspješnijih projekata koje je Europska unija provela u smislu financiranja kroz predpristupne fondove što će reći da sustav unutarnjih kontrola i financijskog nadzora hrvatskih institucija je uspješno uspostavljen i da se ovim zakonom zapravo daje okvir. Osnova naravno za uspostavljanje dosadašnjih unutarnjih kontrola je bio Zakon o proračunu, a ovaj zakon daje okvir za funkcioniranje unutarnjih kontrola. Dakle ovim zakonom se uređuje sljedeće: uređuje se sustav unutarnjih financijskih kontrola u jednom sektoru koji obuhvaća financijsko upravljanje i kontrolu te unutarnju reviziju. Utvrđuje se metodologija, standardi, odnosi i odgovornosti te nadležnosti Ministarstva financija i drugih tijela u provedbi

nadležnosti središnje harmonizacijske jedinice i propisuje se poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara što će omogućiti prije svega suzbijanje korupcije i prijevara svih osoba koje su uključene u raspolaganje javnim sredstvima. Kao što znamo nedavno doneseni proračun vrijedi 108 milijardi kuna. Ovakav sustav, ovaj zakon će omogućiti da se provedba i kontrola tih rashoda još dodatno suzbije. I naravno u cijeloj strategiji borbe protiv korupcije ovaj zakon sigurno ima vrlo važnu ulogu i provedba ovog zakona je vrlo važna. Zakonom se pojašnjavaju definicije i međuodnosi te se jasno razgraničavaju glavni elementi sustava unutarnjih kontrola. Osim toga potrebno je ovim zakonom i dodatno razviti svijest čelnika pojedinih organizacijskih dijelova javne uprave o potrebi uvođenja kontrolnih sustava. Tako da čelnici u tom smislu nemaju situaciju da kasnije tijekom dolaska vanjske revizije dakle državne revizije određeni odgovori se ne mogu dati državnoj reviziji. Donošenjem ovog zakona omogućit će se veća odgovornost čelnika za uspostavu i razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola. Dakle od čelnika se očekuje da uspostavi unutarnju financijsku kontrolu u svojoj organizaciji, uspješnije upravljanje i ostvarivanje zadaća korisnika proračuna, veća transparentnost i učinkovitost u upravljanju i kontroli javnih prihoda primitaka, rashoda, izdataka te upravljanje imovinom i obvezama. Povećanje razine povjerenje poreznih obveznika u javnoj upravi, dakle porezni obveznici koji plaćaju porez da su sigurni da njihov novac koji je ušao u državni proračun se se potrošio namjenski i isključivo za one namjene koje se, za koje je i došao. I naravno ono što sam već i napomenuo suzbijanje korupcije na način kako je predviđeno nacionalnim programom suzbijanja korupcije u razdoblju od 2006. do 2008. godine. Dobro uspostavljanje unutarnje kontrole smanjit će ili u potpunosti onemogućiti korupciju i radnje vezane za davanje i primanje mita uz pretpostavku da se odredbe zakona u potpunosti primjenjuju i da su kontrolne aktivnosti dobro uspostavljene. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbori za financije, državni proračun, europske integracije. Ne? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite.

kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice raspravio je Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i podržava njegovo donošenje u predloženom tekstu. Ovaj zakon predstavlja usklađenje sa pravnom stečevinom Europske unije u dijelu financijskog nadzora poglavlja 32. Zakonom se uređuju dva osnovna područja i to: financijsko upravljanje i kontrola i unutarnja revizija što se mora ustanoviti kod svih korisnika proračuna bilo na državnoj ili lokalnoj razini. Za uspostavu sustavu unutarnjih financijskih kontrola nadležni su čelnici korisnika proračuna ili osobe na koje se, na koje su prenesene ovlasti i odgovornosti. Što ustvari predstavlja taj cjeloviti sustav unutarnjih financijskih kontrola? To je cjelokupan sustav financijskih ali i svih drugih kontrola koje uspostavljaju čelnici s ciljem uspješnog upravljanja i ostvarenja zadaća korisnika proračuna. Stoga čelnik korisnika proračuna mora uspostaviti sve kontrole kako bi se poslovanje odvijalo na pravilan, etičan, ekonomičan način te u skladu sa zakonima i svim drugim propisima. Dobro uspostavljen sustav unutarnjih financijskih kontrola osigurava učinkovito upravljanje i kontrolu nad javnim sredstvima. Ujedno će donošenje ovog zakona pridonijeti većoj transparentnosti i učinkovitosti pri korištenju javnih sredstava. Unutarnja revizija dio je cjelovitog sustava unutarnje financijske kontrole. Ona ispituje kako su uspostavljene unutarnje kontrole i svojim preporukama i savjetima pomaže čelnicima u poboljšanju poslovanja korisnika proračuna. Svima je poznata činjenica da je kod nas još prije 12 godina uspostavljena državna revizija ili vanjska revizija koja ima zadatak da revidira financijske izvještaje ali njen zadatak je također da preispita kako djeluju sustavi unutarnjih kontrola i unutarnja revizija? Unutarnja revizija prema ovom zakonu trebala bi poboljšati poslovanje korisnika proračuna što bi za posljedicu trebalo imati manje nepravilnosti što će se svakako odraziti i u izvješćima državne revizije. Zakonom su propisani uvjeti na koji način se mogu ustrojavati jedinice za unutarnju reviziju. Potrebno je istaknuti da s obzirom da postoji niz manjih korisnika proračuna ovdje se prvenstveno misli na manje jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave. Postoji zakonska mogućnost da se osnuju zajedničke jedinice za unutarnju reviziju na prijedlog više korisnika proračuna ili da se sporazumom o obavljanju posla unutarnje revizije s nadležnim ministarstvima ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odredi obavljanje unutarnje revizije. Zakonom su isto tako propisani uvjeti koje mora ispunjavati unutarnji revizor kao i neovisnost unutarnjih revizora. Neovisnost i objektivnost unutarnjih revizora veoma je bitna kako bi mogli kvalitetno, neovisno od bilo kojih utjecaja obavljati svoj posao. Planiranje revizije jedan je od elemenata neovisnosti što je također propisano zakonom kao i standardi i metodologija koje su unutarnji revizori dužni pridržavati. Propisana je i suradnja s drugim tijelima, pa tako i s Državnim uredom za reviziju s obzirom da isto moraju biti dostavljeni svi podaci i sva izvješća koja je sačinila unutarnja revizija. Zakonom je propisan i sustav izvješćivanja prema kome je potrebno da svi korisnici proračuna o uspostavljenim kontrolama i obavljenim poslovima unutarnje revizije izvješćuju središnju harmonizacijsku jedinicu Ministarstva financija i to jednom godišnje. To iz razloga jer je Ministarstvo financija nadležno za uspostavu i razvoj, sustav unutarnjih financijskih kontrola, a koordinaciju svega toga u Ministarstvu financija provodi jedna uprava, odnosno središnja harmonizacijska jedinica. Njeni zadaci propisani su zakonom, a prvenstveno se odnose na pripremu zakonskih i drugih propisa iz ovog područja, izradu metodologije rada, izobrazbu kadrova koji će obavljati ove poslove, te na koordinaciju uspostave ovog sustava kontrole na državnoj i lokalnoj razini. Zakonom je propisano osnivanje Vijeća za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru čiji će osnovni zadatak biti savjetodavna uloga ministru financija u razvoju financijskog upravljanja i kontrole, te unutarnje revizije. Ono će između ostalog raspravljati i godišnje izvješće o obavljenim poslovima. Ovaj zakon bitan je jer se njegova primjena ne odnosi samo na nacionalna sredstva već i na sredstva Europske unije. Stoga, svi korisnici proračuna koji će koristiti sredstva Europske unije moraju imati uspostavljene kontrole i unutarnju reviziju propisanu zakonom. Zakonom su propisani i postupci u slučaju otkrivanja prijevara i nepravilnosti, te dojava o istome nadležnim institucijama. Na kraju, primjenom ovog zakona poboljšat će se upravljanje javnim sredstvima, transparentnije će se uspostaviti odnos prema tim sredstvima, a naravno isključiva odgovornost u svemu tome je odgovornost čelnika čiji je osnovni zadatak da uspostave sustav unutarnjih financijskih kontrola i poboljšaju upravljanje svojim institucijama, u svojim Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo odmah da na početku kažem da će Klub HNS-a u svakom slučaju podržati donošenje ovog zakona, jer sve ono što je na tragu borbe protiv korupcije u svakom slučaju smo spremni podržati i ne samo podržati, nego i uključiti se u sve to. Ja znam da je to vama kolega Đakiću smiješno i da se čudite kako to da će HNS nešto podržati što je HDZ predložio. Međutim, ovdje se ne radi o vašem prijedlogu Lesar. Ovdje se radi o jako dobrom prijedlogu, jer ako znamo da je ukupna potrošnja u Hrvatskoj negdje u stvari ukupni proračuni da su u Hrvatskoj negdje oko 130 milijardi ako od tih 130 milijardi kuna oko 45 milijardi ide u bilo kakve investicije bilo na lokalnim razinama, bilo na državnoj razini ako Međunarodni monetarni fond računa da se od tih 45 milijardi od 8 do 12 milijardi u stvari ne ukrade, da od 8 do 12 milijardi nestane. Nestane na taj način u prvom redu zbog neznanja jer ne znamo neke stvari odraditi ionako pa nam se vuku razni repovi od odvjetnika, sudova i ne znam čega sve ne, gdje plaćamo razno razne penale, kamate i dugove. Pa je tu namještanje ugovora i na kraju smatram da je ipak najmanji dio u svemu tome krađa ili onih tzv. 10%. Činjenica je da toga ima i da je to u svakom slučaju na svim nivoima zastupljeno i bilo kakva kontrola tih sredstava koji dolaze u proračune od jedinica lokalnih samouprava preko regije do države u svakom slučaju je potrebna. Do sada moram u svakom slučaju istaknuti da je Državna revizija napravila puno pri samom ustrojavanju tih proračuna, jer znamo da naši lokalni čelnici, pa i regionalni čelnici od stvaranja države nisu baš previše znali niti napraviti proračune, a niti trošiti sredstva onako kako bi trebali i znamo koliko je bilo uloženo napora kroz druge zakone da bi se nekakva kontrola napravila. ono vi ste rekli da bi se iskorijenila korupcija. Korupciju je nemoguće iskorijeniti i ne postoji država na svijetu u kojoj korupcije nema. Međutim, korupcija se treba spustiti na prihvatljivu razinu slučaju će ovo podržati jer to je jedan korak prema spuštanju korupcije na prihvatljivu razinu. Zahvaljujem. Državni tajnik. Završno izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo, prije svega bih se htio zahvaliti na ovoj kratkoj ali konkretnoj raspravi i u svakom slučaju je važna podrška ovom zakonu prije svega zbog toga što ovaj zakon predstavlja a to je doista uvođenje dodatnog reda i kontrole u trošenje sredstava poreznih obveznika. U svakom slučaju bez obzira na prijedlog Odbora za zakonodavstvo Vlada ostaje pri hitnom postupku i Vlada prihvaća predloženi amandman na ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala